Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Съгласно приетата от нас програма, като точка първа от днешното пленарно заседание, предстои

за второ гласуване от името на постоянната Комисия по регионална политика и местно самоуправление ще ни представи председателят й господин Любен Татарски.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост № 054-01-90, внесен от Любен Татарски на 12 ноември 2010 г., приет на първо гласуване на 7 декември 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от имоти – публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски за отпадане на т. 3 в § 2 по вносител, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за чл. 112. Гласуваме чл.

§ 3: „§ 3. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „публична общинска собственост” се добавя „или на одобрен подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, за който има влязло в сила разпореждане за допускане на предварителното му изпълнение”, думите „за изграждане на други обекти” се заменят с „в други случаи”, а след думата „парично” се добавя „или имотно”.

3. Създава се нова ал. 5: „(5) В случаите по ал. 4 кметът на общината внася предложение в общинския съвет за одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците на имоти по ал. 1 за сключване на сделка за придобиване на собствеността

6. Създават се ал. 8 и 9: „(8) Когато одобреният подробен устройствен план предвижда изграждане на обекти от първостепенно значение – публична общинска собственост, общинският съвет може да разпореди предварително изпълнение на плана. плана. (9) Отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти по ал. 1, както и имотите, придобити по реда на ал. 4, стават публична общинска собственост.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димчо Михалевски в частта му, в която не се подкрепя от комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

а думите „оценител на имоти” се заменят с „оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители”. 3. Алинея 4 се отменя. 4. Алинея 5 се изменя така: „(5) Размерът на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждаване, се определя съобразно конкретното им предназначение, което са имали преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1 и въз основа на пазарните цени на имоти със сходни характеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот.” имот.” 5. Създават се нови ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11: „(6) Конкретното предназначение на поземлени имоти, урегулирани за застрояване с предходен подробен устройствен план, е предназначението им, определено с предходния подробен устройствен план, действал преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1. (7) Конкретното предназначение на поземлени имоти, урегулирани за изграждане на обекти – публична държавна или публична общинска собственост с предходен подробен устройствен план, действал преди влизането в сила, съответно преди одобряването на подробния устройствен план по чл. 21, ал. 1, които не са отчуждени съобразно предвижданията на предходния план, е предназначението им, определено с подробния устройствен план, действал преди влизането в сила на плана, предвиждащ изграждането на обекти – публична държавна или публична общинска собственост. (8) Размерът на равностойното парично обезщетение по ал. 5 за поземлени имоти, включени в обхвата на урбанизирана територия съобразно действащия общ устройствен план, които не са урегулирани за застрояване с предходен подробен устройствен план, се определя като за имоти без предвидено застрояване и се съобразява с установения траен начин на фактическото им ползване. (9) Извън случаите по чл. 16 от Закона за устройство на територията, когато с план по чл. 21, ал. 1 се предвижда отчуждаване на част от неурегулиран поземлен имот, а останалата от имота част се урегулира и в нея се предвижда застрояване, размерът на равностойното парично обезщетение се определя като разлика между цената на отчуждаваната част от имота в повишената стойност на урегулираната част от имота.

В случай че определеният размер на равностойното парично обезщетение е по-малък от данъчната оценка на имота, обезщетението се изплаща в размер, равен на данъчната му оценка.”

Няма. Подлагам на гласуване § 4 в редакцията му, предложена ни от комисията, съгласно доклада й.

постъпило предложение от народния представител Димчо Михалевски. Комисията подкрепя по принцип предложението в частта му по ал. 9. Предложението в частта му по ал. 10 бе оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. § 5: „§ 5. Създава се нов чл. 23: „Чл. 23. (1) В случаите, когато с план по чл. 21, ал. 1 се предвижда отчуждаване на неурегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии, които са незастроени земеделски земи или горски територии, обезщетението може да се извърши със земеделски земи от общинския поземлен фонд, съответно – с горски територии, общинска собственост, еднакви по произход и функции с отчуждавания имот, ако в землището, в което попадат предвидените за отчуждаване имоти, има равностойни свободни общински имоти от същия вид за обезщетяване на всички собственици на имоти, засегнати от плана, след решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. С предложението по ал. 1 кметът на общината внася проект на план за обезщетение, с който се определят имотите, подлежащи на отчуждаване – по вид, местонахождение, размер, начин на трайно ползване и стойност на всеки имот и равностойните имоти – общинска собственост, които се предлагат за обезщетение – по вид, местонахождение, размер, начин на трайно ползване и стойност на имота, при съобразяване с местоположението на имота, подлежащ на отчуждаване, в местността на съответното землище.

Разликата в стойността на отчуждавания имот и на имота – общинска собственост, предоставян в обезщетение не може да бъде повече или по-малко от десет на сто. Когато стойността на общинския имот е по-малка от стойността на отчуждавания, разликата в стойностите се доплаща с парично обезщетение. (4) Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед по чл. 25, ал. 2 за отчуждаване на съответните имоти по ал. 1 при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1. (5) Имотът се смята за отчужден от датата на влизане в сила на заповедта по ал. 4. От датата на влизане в сила на заповедта за отчуждаване собственикът на отчуждения имот придобива собствеността върху предоставения му в обезщетение общински имот. имот. (6) След влизане в сила на заповедта за отчуждаване се съставя акт за общинска собственост на отчуждения имот, който се вписва в имотния регистър по неговата имотна партида, а заповедта по ал. 4 се вписва в имотния регистър по партидата на имота, предоставен в обезщетение. (7) Когато в срок до шест месеца от влизане в сила на заповедта по ал. 4, общината не изпрати дължимото парично обезщетение за разликата в стойността по ал. 3, собственикът на отчуждения имот има правата по чл. 29, ал. 6. ал. 6. (8) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат, когато имотът, предвиден за отчуждаване, е с размери по-малки от 3 дка за ниви, 2 дка за ливади, 1 дка за трайни насаждения и 1 дка за гора. гора. (9) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат и в случаите, когато неурегулирани поземлени имоти, попадащи в територии, предвидени с действащите устройствени планове за разширяване на строителните граници на съществуващите урбанизирани територии населени места и селищни образувания или за създаване на нови селищни образувания, се урегулират с подробен устройствен план по чл. 16 от Закона за устройство на територията. (10) В случаите по ал. 8 собствениците се обезщетяват с равностойно парично обезщетение, определено при условията и по реда на чл. 22.” Подлагам на гласуване чл. 54 в редакцията му по доклада на комисията.

„(2) Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закона е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме § 14, съгласно доклада на комисията.

За параграфи 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 комисията подкрепя текста на вносителя за съответните параграфи. Ан блок подлагам на гласуване параграфи с номера от 15 до 21 включително, които са подкрепени от комисията.

а) точка 2 се изменя така: „2. „Пазарни цени на имоти със сходни характеристики” са осреднените цени от всички сделки с имоти, намиращи се в близост от отчуждавания имот, които имат еднакво, конкретно или преобладаващо предназначение, притежават еднакъв характер на застрояване със същите или близки показатели на устройство и застрояване и/или установен начин на трайно ползване с отчуждавания имот, за: покупко-продажба, замяна, учредяване на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължения за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни изпълнители, държавните институции и общините, както и други възмездни сделки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е търговец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписаните в службата по вписвания по местонахождението на имота. Ако в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оценката в службата по вписванията по местонахождение на имота са вписани повече от 20 сделки, при определяне на пазарната цена се вземат предвид последните вписани 20 сделки.”; б) точка 4 се отменя; в) създават се т. 5, 6, 7 и 8: „5. „Повишена стойност” е разликата в цената на поземления имот преди урегулирането му и след урегулирането му или след на плана за регулация и на плана за застрояване по отношение на имота. 6. „Обекти от първостепенно значение” са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 за обекти от първостепенно значение. 7. „Равностойни имоти”: а) извън урбанизираните територии са имотите, които отговарят на характеристиките и чиято стойност е определена при условията и по реда на чл. 23; б) в урбанизираните територии са имотите, разликата в стойностите на които е не повече от 10 на сто, имат еднакво конкретно или преобладаващо предназначение, намират се в границите на една урбанизирана територия в устройствена зона със същите или с близки показатели на устройство и застрояване и притежават еднакъв характер на застрояване. 8. „Имоти с близки показатели на устройство и застрояване” са имотите с еднакъв характер на застрояване, при които разликата в максималната плътност на застрояване е не повече от 5 на сто.” 2. Параграф 3 се отменя.”

наименованието на раздела „Преходни и заключителни разпоредби” и § 23 и § 24, подкрепени от комисията.

По § 25 е направено предложение от народния представител Димчо Михалевски – § 25, т. 2 да отпадне. Предложението бе оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 25 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря, госпожо председател. се отнася за правото за ползване на публична общинска собственост – площади, улици, тротоари, мостове, което право е дадено безвъзмездно на съответните оператори, електроразпределителните дружества, енергийните и т.н. Тази промяна е направена преди две години, в 2008 г. Направена е по един доста неприемлив начин и в ущърб на общините. Имаше много сериозна реакция от тяхна страна, че им се отнема правото да получават някакви приходи от ползването на тази публична общинска собственост. Затова беше направено предложение това безвъзмездно право да отпадне. В много случаи това право се използва от тези ползватели спекулативно, защото по силата на тези два закона, ако някой реши след това да ползва тази инфраструктура, трябва да им плаща на тях, а това право е получено безплатно от страна на общините. безвъзмездното ползване на тази собственост се отнася само за публичната общинска собственост. За частната то не се отнася, така че отново има някакво несъответствие. Очевидно тези два текста в тези два закона се нуждаят от преработка. Не бива да отиваме нито в едната, нито в другата крайност. Наистина има случаи, в които общините злоупотребяват с правото си да отдават ползването на тези имоти публична общинска собственост, но и от друга страна, не бива на тези оператори монополисти да им се предоставя безвъзмездно това право, с което те впоследствие да могат и да злоупотребяват. Смятам, че тези два текста в тези два закона се нуждаят от значително подобряване. Доколкото разговаряхме с колеги от двете министерства, подготвят се два закона за изменение и допълнение на съответните закони. Колеги, ако днес не бъде подкрепено предложението на вносителя, а бъде прието решението на комисията, надявам се, че много скоро тези промени в двата съответни закона ще бъдат направени, така че общините да не се чувстват ощетени от това. Благодаря. Реплики? Заповядайте, господин Червенкондев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Татарски. Напълно съм съгласен с Вас, че тези въпроси, които Вие засягате в последните параграфи на предлагания от Вас ЗИД, а именно параграфи 25 и 26, отварят за сериозна дискусия и за дебат както във Вашата комисия, така и в съответните министерства, тъй като безвъзмездното ползване за посочените в чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката е с основна цел да се създаде необоснована финансова тежест и забавяне за изграждането на инфраструктурните проекти. И Вие сте напълно прав, че в момента, ако приемем по този начин, както Вие предлагате в Преходните и заключителни разпоредби, е възможно да не отчетем интересите и на други засегнати потребители. Това са Националната електрическа компания, разпределителните дружества, също така държавата като собственик, тъй като в момента Вие касаете както общинската публична собственост, така и държавната публична собственост. Предлагам

подкрепим комисията, а именно, че тя не подкрепя вашите предложения и да ги разгледаме в новите ЗИД-ове, подготвени от Министерския съвет. Благодаря. Няма. Ще отговорите ли, господин Татарски? Няма да ползвате дуплика. Има ли други народни представители за изказване? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 25 по вносител. Гласуваме предложението на комисията. Гласуваме предложението на комисията.

ал. 7 се отменя.” Комисията подкрепя предложението. Направено е предложение и от народния представители Димчо Михалевски – § 26 да отпадне. Предложението беше оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 26 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. По същество изказванията по § 25 намират основание и към предлаганите оттеглени промени в този § 26

Гласували 94 народни представители: за 79, против 8, въздържали се 7. Предложението е прието, а с това на второ четене и Законът за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.

Изслушахме доклада на Комисията по труда и социалната политика. Предстои ни да чуем становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Моля, госпожица Панайотова

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще се спра на основните моменти от предварително представеното становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране на работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества № 002-01-105, внесен от Министерски съвет на 26 ноември 2010 г.: „На заседанието, проведено на 8 декември 2010 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерството на труда и социалната политика: Красимир Попов – заместник-министър, Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, и Лариса Тодорова – държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”. I. С настоящия законопроект се предлага приемането на разпоредби, осигуряващи съответствието на българското законодателство с изискванията на Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на Европейски работнически съвет съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение. II. С Директива 2009/38/ЕО се осъвременява европейското законодателство в областта на транснационалното информиране и консултации с работниците и служителите. Основните моменти са: - създаване на Европейски работнически съвет или процедура за информиране и консултации; - принципа за свързване на националното и транснационалното равнище на информиране и консултиране с работниците и служителите в зависимост от съответните компетенции и сфери на действие на представителните органи; задължението на централния орган за управление или органът за управление на предприятието да събере и предостави на членовете на специалния орган за преговори, информация, необходима за започване на преговорите; начина на избор на членовете на специалния орган за преговори; - дейността на специалния орган за преговори. Предвижда се осигуряване на обучение на членовете на специалния орган за преговори; съдържанието на споразумението, регулиращо учредяването и функционирането на европейските работнически съвети; - изискванията за адаптиране на съществуващия(ите) европейски работнически работнически съвет(и) при настъпване на значителни структурни промени; - недопускане намаляване на общото ниво на защита на работниците и служителите; - прецизиране в Допълнителните разпоредби на законопроекта на легалните определения на понятията „информиране” и „консултиране”, както е предложено определение на понятието „транснационални въпроси”. В заключение може да се каже, че предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества, съответства на изискванията на Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове предлага единодушно – с 14 гласа „за”, на Народното събрание горепредставения законопроект”. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожице Панайотова. Разискванията са открити. Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания законопроект на първо четене? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества. Гласуваме!

разгледа Законопроект за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. На заседанието С доклада на водещата Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае Делян Добрев. Заповядайте, господин Добрев. относно Законопроект за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 002-01-107, внесен от Министерския съвет на 8 декември 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 12 януари 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроект за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. На заседанието присъстваха господин Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, госпожа Ивелина Бахчеванова – директор на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, и господин Христо Атанасов – началник на отдел в същата дирекция. Законопроектът беше представен от госпожа Ивелина Бахчеванова. Проектът на Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е разработен в съответствие с необходимостта от въвеждането в българското законодателство на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността. С приемането на Директива 2009/43/ЕО и хармонизирането на подзаконовите актове на държавите членки се цели да се отстранят съществуващите в Общността несъответствия в законодателството на държавите членки по отношение на движението на продукти, свързани с отбраната, които се отразяват негативно върху конкурентоспособността, сътрудничеството и кооперирането в рамките на отбранителната промишленост на Европейския съюз, без това да засяга международните им ангажименти, политиката им на контрол върху износа на продукти, свързани с отбраната. Законопроектът въвежда правила и процедури по отношение на продукти, свързани с отбраната, които транспонират съответните разпоредби на Директива 2009/43/ЕО, като отчита и поетите от Република България ангажименти по линия на международни договори, конвенции и режими в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжията за масово унищожение. Обхватът на контрола на законопроекта по отношение на списъка на продукти, свързани с отбраната, не се различава от този на действащия Закон за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба, тъй като и двата акта реферират към общия списък на оръжията на Европейския съюз. Законопроектът предвижда премахването на лицензионния режим при трансфер на продукти, свързани с отбраната в Общността, като на негово място се въвежда процедура за регистрация. Към лицата, които могат да извършват дейности с продукти, свързани с отбраната, се добавят структурите на централната администрация и изпълнителната власт, Държавна агенция „Национална сигурност”, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана. Съгласно Директива 2009/43/ЕО се въвежда процедура за сертифициране на получатели на продукти, свързани с отбраната, от други държави членки, с което сертифицираните получатели ще могат да се възползват от опростената процедура по включването им в генералните разрешения за трансфер, публикувани от държавите членки на доставчиците. Законопроектът въвежда индивидуални, глобални и генерални решения за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България за други държави членки. Законопроектът прецизира реда за извършване на транзит, преминаване и превоз на продукти, свързани с отбраната, през територията на страната ни, и контрола на държавата върху тези дейности. Контролът върху брокерската дейност с продукти, свързани с отбраната, е разширен, като в категорията на лицата, които могат да извършват такава дейност и съответно да бъде упражняван контрол на дейността им от страна на компетентните органи, са включени българските граждани, гражданите на други държави членки и гражданите на Европейското икономическо пространство, пребиваващи на територията на Република България, и гражданите на трета държава, които са получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България. Предложените промени ще доведат до хармонизиране на националното ни законодателство със законодателството на Европейския съюз и създаването на по-благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизирането на по голямата част от сега действащите административни процедури. Предвиденото в законопроекта облекчаване и оптимизиране на процедурите за контрол е в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и е в изпълнение на мерките, заложени в приетата от Министерския съвет Програма за по-добро регулиране 2010-2013 г. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за експортния контрол на продукти,

На редовно заседание, проведено на 13 януари 2011 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Съгласно изложените от вносителя мотиви, проектът на Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е разработен в съответствие с необходимостта от въвеждане в българското законодателство на Директива Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (Директива 2009/43/ЕО). С приемането на Директива 2009/43/ЕО и хармонизирането на законовите и подзаконовите актове на държавите членки се цели да се отстранят съществуващите в Общността несъответствия в законодателствата на държавите членки по отношение на движението на продукти, свързани с отбраната, които се отразяват негативно върху конкурентоспособността, сътрудничеството и кооперирането в рамките на отбранителната промишленост на Европейския съюз, без това да засяга международните ангажименти на държавите членки и политиката им на контрол върху износа на продукти, свързани с отбраната. Законопроектът въвежда правила и процедури по отношение на продукти, свързани с отбраната, които транспонират съответните разпоредби на Директива 2009/43/ЕО, като отчита и поетите от Република България ангажименти по линия на международни договори, конвенции и режими в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжията за масово унищожение. Обхватът на контрол на законопроекта по отношение на списъка на продукти, свързани с отбраната, не се различава от този на действащия Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, тъй като и двата акта реферират към Общия списък на оръжията на Европейския съюз. В законопроекта се предвиждат изменения и допълнения на текстове с цел тяхното оптимизиране, прецизиране и еднозначното им тълкуване. Предложените промени ще доведат до хармонизиране на националното ни законодателство със законодателството на и създаването на по-благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизирането на по-голямата част от сега действащите административни процедури и ще внесат допълнителна яснота по отношение на правилата за прилагане на мерките по контрола на дейностите с продукти, свързани с отбраната, и изделия с двойна употреба. Предвиденото в законопроекта облекчаване и оптимизиране на процедурите за контрол е в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и е в изпълнение на мерките, заложени в приетата от Министерския съвет програма за по-добро регулиране 2010–2013 г. Държавите – членки на Европейския съюз, имат задължението до 30 юни 2011 г. да приемат всички необходими законови, подзаконови и административни разпоредби за въвеждането на Директива 2009/43/ЕО. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното становище: Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.”

2010 г. Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” на свое заседание, проведено на 20 януари 2011 г., разгледа Законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, внесен от Министерския съвет. Предмет на законопроекта е въвеждането на правила и процедури, определени в Директива по отношение на трансфера на продукти, свързани с отбраната. Законопроектът определя условията, реда, видовете разрешения за внос, износ, трансфер, транспортиране и транзит на продукти, свързани с отбраната, брокерската дейност с тях и контрола върху тези дейности. С оглед европейските норми се въвеждат индивидуални, глобални и генерални разрешения за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България за други държави членки. В специфични случаи е предвидена и възможност за освобождаване от предварително разрешение за трансфер на свързаните с отбраната продукти. Законопроектът предвижда и задължението от страна на доставчиците на продукти, свързани с отбраната, да информират получателите за реда и условията на разрешението за трансфер и за наложените ограничения, отнасящи се до крайната употреба или износа на продукти, свързани с отбраната. Законопроектът въвежда лицензионен режим относно извършване на износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, за получателите на продукти, свързани с отбраната, които отговарят на изискванията за надеждност и икономическа стабилност. Законопроектът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е изцяло съобразен с европейското законодателство и се позовава на цитираните разпоредби на горепосочената директива. В резултат на проведените разисквания Комисията за контрол на ДАНС предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба № 002-01-107, внесен от Министерския съвет.

Госпожице Панайотова, заповядайте да прочетете доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми колеги, ще се концентрирам върху основните моменти от предварително раздаденото ви становище на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба № внесен от Министерския съвет на 8 декември 2010 г. „На заседанието, проведено на 12 януари 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект. В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Ивелина Бахчеванова – директор на Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", и Христо Атанасов – началник на отдел в Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност”. Настоящият законопроект въвежда изискванията на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността. Законопроектът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба. употреба. Приемането на горепосочената директива и хармонизирането на законовите и подзаконовите актове на държавите членки цели отстраняването на съществуващите несъответствия в законодателствата на държавите членки по отношение на движението на продукти, свързани с отбраната, които се отразяват негативно върху конкурентоспособността, сътрудничеството и кооперирането кооперирането в рамките на отбранителната промишленост на Европейския съюз. Срокът за приемането на всички необходими законови, подзаконови и административни разпоредби за въвеждане на Директива 2009/43/ЕО от страна на държавите членки е 30 юни 2011 г. С оглед Директива 2009/43/ЕО се въвеждат индивидуални, глобални и генерални разрешения за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България за други държави членки. Разпоредбите за контрол върху износа, трансфера, транзита и брокерските услуги с изделията с двойна употреба се прилагат с оглед Регламент (ЕО) № 428/2009. заключение може да се каже, че Законопроектът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба въвежда коректно разпоредбите на Директива 2009/43/ЕО и е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 428/2009.

представители на Министерския съвет? Няма. В такъв случай откривам дебата. Имате думата за изказвания, за становища.

Законопроекта за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба № 002-01-107, внесен от Министерския съвет на 8 декември 2010 г.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Следващите две точки от дневния ред за седмицата са Второ четене на Законопроекта за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и Второ четене на Законопроекта за горите. Тъй като сме започнали

Докато госпожа Танева заеме мястото си и започне да ни предлага текстове за обсъждане и гласуване, уважаеми дами и господа народни представители, искам да ви припомня, че в предходния петъчен ден на обсъждане и гласуване бе подложен чл. 54 от Законопроекта за горите. В същото време, видно от стенограмата, са налице постъпили по надлежния ред редакционни предложения, които не са подложени на гласуване, както и неразбиране от страна на залата какво точно е подложено на гласуване. На Председателския съвет в сряда се уточнихме, че за да бъде преодолян всякакъв разнобой, разномислие върху това как точно е процедирано в петък, ще подложим на гласуване отново чл. 54, като дебатите по него приемаме за приключили. Припомням процедурното предложение на народния представител Николай Пехливанов. Той направи изказване в смисъл, че е против приемането на предложенията на народните представители Меглена Плугчиева, Петя Раева и Искра Михайлова, които предлагат отпадане на т. 3 в чл. 54, ал. 1. Това тяхно предложение по принцип е възпроизведено в предложението за редакция на чл. 54 от комисията. По същество господин Пехливанов предлага редакционна поправка от предложения вариант на комисията да се запази т. 3, а да не се приема предложението на Петя Раева, Искра Михайлова и Меглена Плугчиева. Ще прочета текста. По вносител чл. 54, ал. 1 казва: „Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на: на: 3. стълбове за лифтове и влекове.” Предложението на Петя Раева, Искра Михайлова и Меглена Плугчиева е т. 3 да отпадне. То е възприето от редакцията на комисията.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.

има ли интерес господин Пехливанов; декларирал ли е този конфликт; има ли участие в дружество, което поддържа лифтове? Това четох преди малко в

който е съобразен с предложенията на народни представители, е достатъчен, за да се доверим по някакъв начин на това, което тя ни предлага, без да предопределям начина на гласуване, което аз няма как да направя от това място. Освен това искам да поясня, че нямаме процедура, която да дава втори път възможност на господин Пехливанов. Достатъчно добре съм се запознала със стенограмата от предходното заседание. Така че подлагам подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Пехливанов – т. 3 „право на строеж върху стълбове за лифтове и влекове” да остане по вносител.

Предложенията на народните представители Петя Раева, Искра Михайлова, Меглена Плугчиева, Десислава Танева, Кристина Янчева, Стоян Гюзелев и Юлиана Колева са подкрепени от комисията. Има неподкрепени предложения на народните представители Михаил Михайлов и Иван Иванов по т. 2, които са гласувани с надлежно прието от нас решение. Подлагам на гласуване чл. 54 в редакцията му по доклада на комисията.

подкрепя. Има постъпило предложение от народния представител Петър Курумбашев, което комисията подкрепя. Има постъпило предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя.

1. министъра на земеделието и храните – за поземлените имоти в горските територии - публична държавна собственост, както и за обектите по чл. 54, ал. 2, т. 2; 2. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – за поземлените имоти в горски територии - частна държавна собственост, извън посочените в т. 1; 1; 3. кмета на общината – за поземлени имоти в горски територии - общинска собственост; 4. собственика – за останалите поземлени имоти в горски територии. (2) За учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии за изграждане на обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, искането за предварително съгласуване се прави от съответните министри и ръководители на ведомства. Учредяването на правото на строеж е безвъзмездно. (3) Искането за предварително съгласуване за учредяване право на строеж за поземлени имоти в горските територии – държавна и общинска собственост, се придружава от следните документи: 1. скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, съгласувана от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота; 2. задание за изработване на подробен устройствен план, изготвено в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията. (4) В двумесечен срок от постъпване на искането лицата по ал. 1 се произнасят по него. Решението на лицата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (5) Когато искането е за поземлен имот в горска територия - държавна собственост, органът по ал. 1, т. 1 и 2 преди произнасяне по него служебно изисква становище от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство. (6)

Не виждам. Подлагам на гласуване чл. 55 по редакцията на комисията, прочетена от госпожа Танева.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56: „Чл. 56. (1) За учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, се подава заявление по образец до органа, дал предварително съгласуване за учредяване правото на строеж, комплектувано със следните документи: скици на имотите от кадастралната карта и извадка от кадастралния регистър с данни за имотите или скици на имотите от картата на възстановената собственост и партиди за тях, съгласувани от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имотите; 2. одобрен подробен устройствен план и удостоверение, актът за одобряването му е влязъл в сила, издадено от органа, който го е одобрил; 3. оценка на имота, съгласно наредбата по чл. 86, ал. 2; 4. влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие и становище на компетентния орган по околна среда. (2) Заявленията за учредяване право на строеж се разглеждат по реда на тяхното постъпване. (3) Органът по чл. 55, ал. 1 се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му, като учредява право на строеж върху горската територия или постановява отказ. (4) За учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, се заплаща цена, определена с наредбата по чл. 86, ал. 2. поземлени имоти в горски територии - общинска собственост, се заплаща цена, определена с наредба на общинския съвет. (5) Цената на учреденото вещно право на строеж се посочва в акта за учредяването му и се заплаща

територии – държавна и общинска собственост, се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите или на съответната община. (7) Въз основа на влезлия в сила акт за учредяване правото на строеж и извършеното плащане по ал. 5 се сключва договор между заявителя и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, съответно кмета на общината. Договорът се вписва от заявителя в службата по вписванията по местонахождение на имота, а копие от вписания договор се изпраща в съответната регионална дирекция по горите.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева. Желаещи за изказване?

По чл. 71 има постъпило предложение на народния представител Любен Татарски, което комисията подкрепя по принцип. Има постъпило предложение на народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57: „Чл. 57. (1) Правата на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, се погасяват: 1. в случай на неплащане на дължимата цена в срока по чл.56, ал. 5; 2. ако правото не се упражни в продължение на 5 години. (2) Средствата от учреденото право на строеж постъпват: 1. в съответното държавно предприятие по чл. 163 – за горските територии – държавна собственост; 2. в съответната община – за горските територии – общинска собственост. (3) В случай на погасяване на правата по ал. 1 лицето, в чиято полза е учредено правото на строеж, е длъжно да премахне за своя сметка изградените в имота постройки и съоръжения, както и да извърши възстановяване на терена, освен ако не е уговорено друго в акта за учредяването.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ

по принцип. Има постъпило предложение на народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71: „Чл. 71. (1) За За изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1, т. 3 за осъществяване на дейността на структури на Изпълнителната агенция по горите, държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства и учебно-опитни горски стопанства, се издава писмено разрешение от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице – за горски територии, държавна собственост. (2) За изграждане на обекти по чл. 54, ал. 1, т. 3 за осъществяване на дейността на съответната община се издава решение на общинския съвет - за горски територии, общинска собственост.”

По чл. 61 няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61: „Чл. 61. (1) Право на строеж върху поземлени имоти в горски територии, които не са държавна и общинска собственост, се учредява в нотариална форма. (2) Не е необходимо учредяване право на строеж за изграждане на обектите по чл. 54, ал. 1 в случаите, когато строителството се извършва от собственика на територията или от горско сдружение по чл. 183,

По чл. 60 няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60: „Чл. 60. (1) Дървесината от поземлените имоти в горските територии – държавна и общинска собственост, върху които е учредено право на строеж, е собственост на заявителя. (2) Добивът и разпореждането с дървесината по ал. 1 се организира от заявителя по реда на този закон за негова сметка. (3) В едногодишен срок след изтичане на срока, за който е учредено правото на строеж, лицето, в полза на което е учредено, е длъжно да премахне за своя сметка, постройките и съоръженията, както и да извърши възстановяване на терена,

По чл. 61 няма постъпили предложения. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61: „Чл. 61. (1) Сервитут върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за изграждане и/или обслужване на: 1.въздушни и подземни електропроводи, надземни и подземни хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия, нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, водопроводи, канализации, кабели и други елементи на техническата инфраструктура; 2. телефонни, телеграфни, радиосъобщителни и други линии; 3. лифтове и влекове; 4. обхвата на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове. (2) Сервитут върху поземлени имоти в горски територии се учредява безсрочно или за определен срок: 1. от Министерския съвет – за поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост; 2. от министъра на земеделието и храните – за поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост: а) за въздушни електропроводи над 20 кV; б) за лифтове и влекове; в) за обектите по ал. 1, т. 4; 3. от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – за поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, извън тези по т. 1 и 2; и 2; 4. от кмета на общината след решение на общинския съвет – за поземлени имоти в горски територии – общинска собственост; 5. от собственика – за останалите поземлени имоти в горски територии.”

Има постъпило предложение от народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Чл. 63. (1) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии се подава заявление по образец до: 1. министъра на земеделието и храните – за поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост, както и за обектите по чл. 61, ал. 2; 2. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – за поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, извън посочените в т. 1; 3. кмета на общината – за поземлени имоти в горски територии – общинска собственост; 4. собственика – за горската територия,

съгласувани от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имотите; 2. одобрен подробен устройствен план и удостоверение, че актът за одобряването му е влязъл в сила, издадено от органа, който го е одобрил; 3. документ за определяне на цената за сервитута; 4. влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие и становище на компетентния орган по околна среда. (3) Когато за изграждането на обект или съоръжение в горски територии е необходимо учредяване право на строеж и сервитут, заявленията се разглеждат едновременно. (4) Органът по ал. 1, т. 1-3 се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му, като учредява сервитут или постановява отказ. Когато искането е за поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, органът по ал. 1, преди произнасяне по него служебно изисква становище от съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство. (5) За учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, се заплаща цена, определена с наредбата по чл. 86, ал. 2. Цената за учредяване на сервитута се посочва в акта за учредяването му. (6) Актовете по ал. 4 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Актовете за учредяване на сервитути върху горски територии – държавна и общинска собственост, се публикуват на интернет страницата на Изпълнителната агенция по горите или на съответната община. (7) Цената по ал. 5 се заплаща в тримесечен срок от влизането в сила на акта за учредяване на сервитут. В случай че цената не бъде заплатена в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е учреден сервитутът, се погасяват. (8) Въз основа на влезлия в сила акт за учредяване на сервитут и извършеното плащане на дължимата цена се сключва договор между заявителя и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, съответно кмета на общината. Договорът се вписва от лицето, в чиято полза е учреден сервитутът, в службата по вписванията по местонахождение на имота и копие от вписания договор се изпраща в съответната регионална дирекция по горите. (9) Цената за учредения сервитут постъпва: 1. в съответното държавно предприятие по чл. 163 – за горските територии – държавна собственост; 2. в съответната община – за горските територии – общинска собственост. (10) Учредяването на сервитути върху поземлени имоти – горски територии, които са предоставени за нуждите на националната сигурност и отбраната на страната, се извършва след разрешение от ръководителя на съответното ведомство, на което са предоставени. Разрешението се изисква от заявителя и се прилага към документите по ал. 2.”

по принцип приема текста на вносителя и направените предложения, които бяха прочетени. Гласували

Има постъпило предложение на народния представител Михаил Михайлов: член 64 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 64. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева. Изказвания има ли?

„Чл. 66. Когато собственикът на обектите по чл. 61, ал. 1 и на горската територия върху която са разположени – частна собственост, е едно и също лице, не се учредява сервитут за изграждане и/или обслужване на обектите.”

се поставя запетая и се добавя израза „ако това задължение произтича от акта за учредяване на сервитута.” Комисията не подкрепя предложението. Има постъпило предложение на народния представител Михаил Михайлов: „Текстът на чл. 67 се допълва в края на изречението с израза: „ , ако това задължение произтича от акта за учредяване на сервитута.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 67: „Чл. 67. Титулярът на сервитута е длъжен за своя сметка да поддържа територията, върху която е учреден сервитутът, в състояние, което да гарантира безопасната експлоатация на обекта по чл. 61, ал. Няма. Гласуваме предложението на народния представител Петър Курумбашев, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.

Сега гласуваме чл. 67 в редакцията по доклада на комисията. Гласуваме предложението на комисията.

„Чл. 68. Собствеността върху дървесината от поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, върху които са учредени сервитути, е на титуляра на сервитута, като добивът и разпореждането с дървесината се организира от него и за негова сметка по реда на този закон.” Няма. Гласуваме чл. 68 по доклада на комисията.

Постъпило е предложение на народния представител Петър Курумбашев, което беше оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69: „Чл. 69. (1) Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди: 1. за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства – за срока на разрешението, издадено по реда на Закона за подземните богатства; 2. на училища, научни институти и юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите – безсрочно; 3. за извършване на теренни проучвания на археологически ценности – за срок, не по-дълъг от 3 години. (2) Право на ползване върху поземлени имоти в горски територии се учредява: 1. от Министерския съвет – в случаите по ал. 1, т. 2 и 3, за поземлени имоти в горски територии – държавна собственост; 2. от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – в случаите по ал. 1, т. 1, за поземлени имоти в горски територии – държавна собственост; 3. от кмета на общината след решение на общинския съвет – за поземлени имоти в горски територии – общинска собственост; 4. от собственика – за горската територия, частна собственост. (3) Извън случаите по ал. 1 и 2, право на ползване върху поземлени имоти в горски територии може да се учреди за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството от: 1. директора на държавното предприятие по чл. 163 или оправомощено от него длъжностно лице – за поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на предприятието; 2. кмета на общината – за поземлени имоти в горски територии – общинска собственост; 3. собственика – за горската територия, негова собственост.” Няма. Подлагам на гласуване чл. 69 по доклада на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 70: „Чл. 70. (1) За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии се подава заявление по образец до: 1. министъра на земеделието и храните – когато правото на ползване се учредява на училища, научни институти и юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите, както и за извършване на теренни проучвания на археологически ценности; 2. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите – за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства; 3. кмета на общината – за поземлени имоти в горски територии - общинска собственост; 4. собственика – за горската територия, частна собственост. (2) Когато заявлението по ал. 1 е за горски територии – държавна или общинска собственост, към него се прилага скица на имота с координатите на точките, определящи границите на поземления имот от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, а когато правото на ползване се учредява за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, и: 1. разрешение за търсене и/или проучване, издадено по реда на Закона за подземните богатства; 2. влязъл в сила административен акт, издаден по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по реда на Закона за биологичното разнообразие и становище на компетентния орган по околна среда; 3. оценка на имота. (3) Лицето по ал. 1, т. 1-3 се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му, като учредява право на ползване или постановява отказ. Когато искането е за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства, или за извършване на теренни проучвания на археологически ценности, органът по ал. 1, т. 1 и 2 преди произнасянето по него служебно изисква становище от съответното държавно горско предприятие или държавно ловно стопанство. (4) Актовете по ал. 3 се съобщават

на временен пчелин по смисъла на Закона за пчеларството не се учредява право на ползване върху поземлени имоти в горски територии по реда на ал. 5, а се издава разрешение от лицата по чл. 69, ал. 3. (7) Актът за учредяване право на ползване по ал. 5 и разрешението по ал. 6 се издават в деня на подаване на заявлението.” Няма. Гласуваме чл. 70 в редакцията му по доклада на комисията.

Има постъпило предложение на народните представители Танева, Янчева, Гюзелев и Колева, което комисията подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71: „Чл. 71. (1) За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, се заплаща цена, определена с наредбата по чл. 86, ал. 2. (2) Учредяването на право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, в полза на училища, научни институти и юридически лица, които провеждат обучение или извършват научна дейност, свързани с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горите, както и за извършване на теренни проучвания на археологически ценности се извършва безвъзмездно. (3) Цената по ал. 1 се заплаща в тримесечен срок от влизането в сила на акта за учредяване право на ползване. В случай че цената не бъде заплатена в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване, се погасяват. (4) Въз основа на влезлия в сила акт за учредяване право на ползване, а в случаите по ал. 1 – и след извършено изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, съответно кметът на общината, сключва договор със заявителя. Договорът се вписва от лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване в службата по вписванията по местонахождение на имота и копие от вписания договор се изпраща в съответната регионална дирекция по горите. горите. (5) Цената за учреденото право на ползване постъпва: 1. в съответното държавно предприятие по чл. 163 – за горските територии – държавна собственост; 2. в съответната община – за горските територии – общинска собственост. (6) Правото на ползване за поземлени имоти в горски територии, които не са държавна или общинска собственост, се учредява от собственика в нотариална форма, с изключение на случаите по чл. 69, ал. 1, т. 3. (7) Учредяването на право на ползване върху поземлени имоти в горски територии по чл. 69, ал. 3, както и издаването на разрешение по чл. 70, ал. 6 е безвъзмездно.” Няма. Гласуваме чл. 71 по доклада на комисията.

По чл. 72 има постъпило предложение на народния представител Любен Татарски: В чл. 72, ал. 1 след думите „учредено право на ползване” се добавя „по чл. 71, ал. 1”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 72. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Глава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

„Чл. 73. (1) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се допуска за: 1. площадки за изграждане на транспортни съоръжения (пристанища, летища, жп гари, автогари), промишлени предприятия, добив на подземни богатства, гробищни паркове, депа за отпадъци, насипища и хвостохранилища, електроцентрали, язовири, пречиствателни станции за питейни или отпадъчни води и други хидротехнически и електротехнически съоръжения изключение на стъпките на електропроводните стълбове; 2. трасета на линейни обекти, разположени върху повърхността на терена – пътища и железопътни линии, включително съоръженията към тях, водни канали; 3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии в случаите, когато има приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите; 4. създаване или разширяване на отделни урегулирани поземлени имоти, които не са държавна собственост, за които има влязъл в сила общ устройствен план; 5. национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, с опазването на околната среда, за изграждането на които има решение на Министерския съвет, както и общински обекти от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията; 6. изграждане на стълбове за лифтове и влекове, както и на основи на съоръжения от ветрогенераторни и фотоволтаични паркове; 7. изграждане на ски писти. (2) Забранява се промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за срок 20 години след опожаряването им. не се прилага, когато промяната на предназначението е свързана с: 1. отбраната или сигурността на страната; 2. изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на Министерския съвет; 3. изпълнение на инвестиционни проекти за нужди на общината, одобрени с решение на общинския съвет. (3) Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии постъпват в бюджета на Министерство на земеделието и храните и се разходват само за залесяване и строителство и поддръжка на горски пътища. (4) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии е допустимо, когато това е предвидено в приети общи устройствени планове на общините или за части от тях, в които се намират имотите и заявителят е придобил собствеността върху имота. (5) Поземлени имоти в горски територии се считат с променено предназначение от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или на общински обект от първостепенно значение, по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за за устройство на територията, които стават публична държавна или общинска собственост. (6) Не се допуска промяна на предназначението на горски територии за ски писти и стълбове за лифтове и влекове, когато изграждането им не е предвидено в приетите областни планове за развитие на горските територии.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

Госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, тъй като към мен бяха отправени обвинения, че съм в конфликт на интереси и едва ли не съм притежател на ски-лифтове и ски-съоръжения, категорично заявявам, че нямам никакво участие в ски-лифтове, ски-съоръжения и не съм собственик на земя-горски фонд, нямам никакви интереси и не се намирам в конфликт на интереси по този закон. Като цяло съм внесъл пакет от законодателни промени, предложения по този законопроект, и всичките до една целят опазването на горите и опазването на горския фонд в България. Именно предложението ми по този член е едно от доказателствата на моята теза. Това, което аз предлагам, е да не може да се преотреждат земи-горски фонд извън границите на урбанизираните територии. Ако дадена община има приет общ устройствен план и терените горски фонд са извън границите на този общ устройствен план или нямаме ясна регулация, нямаме ясно указание какво ще се случва там, тези земи да не могат да се преотреждат. Комисията подкрепя моето предложение и аз апелирам към вас и вие да го подкрепите. Благодаря ви. предложение за редакционна промяна в текста. Реплики? Няма. Освен господин Татарски има ли други народни представители, желаещи за изказване, защото ако е само неговото – да го чуем, да гласуваме този текст, за да не се разкъсваме и след това да обявя почивка? Заповядайте, господин Татарски. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, предложението, което съм направил, е когато се променя предназначението на терени в гори общинска собственост, таксите, които се дължат, да се заплащат на общината. Става въпрос за гори общинска собственост. Повтарям го, защото по този начин, ако не се приеме този текст, ние продължаваме някак си, според мен, безпринципно да приемаме тестове в този закон, без да вникваме в съдържанието. Така беше и преди малко с чл. 54. Представете си за електропроводи на ЧЕЗ, на мес, на не знам кой си, на далекосъобщителни предприятия, кабелни оператори и други – за тях по отношение на гората не предвиждаме промяна на предназначението, като че ли въздействието върху нея не е едно и също, но специално за стълбове за лифтове, казваме: трябва да се променя предназначението и да се заплаща за това. Сещате се, че по този начин ние правим една сериозна услуга на едни предприятия, които не са държавни, за сметка на други частни инвеститори, които решават да правят аналогични дейности. В този случай предлагам, когато се променя предназначението на общинска гора за извършването на каквито и да е мероприятия там и такава промяна се налага, таксите, които се дължат за тази промяна, да влизат в общинския бюджет. Мисля, че по този начин ще бъдем коректни към общините и ще подходим по малко по-принципен начин Това е смисълът на моето предложение и продължавам да го поддържам. Благодаря. предлага в ал. 3 да се допълни едно ново изречение. Сега припомням какво гласи ал. 3: „Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и храните и се разходват само за залесяване и строителство и поддръжка на горски пътища”. Вие предлагате допълнително изречение към този текст, което да гласи: „Приходите от промяната на предназначението на поземлени имоти в горските територии, общинска собственост, постъпват в бюджета на съответната община.” Тъй като има момент за размисъл – реплики? – реплики? Няма. Господин Костов иска да вземе думата и отношение по това предложение. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за възможността да дам пояснение по въпроса. В Министерството на земеделието и храните се грижим за гората и за земеделските територии. И двете са от стратегическа важност за държавата. Едното, земеделските територии – осигуряват прехраната, гората – осигурява въздуха и водата. Целта на Закона за горите е да опазва горите. Когато дадем възможност на определени субекти, независимо какви са те – дали частни лица, дали община или сдружение, да си изключват териториите без санкция и приходите да си ги прибират за себе си, това ще стимулира загубата на този ресурс. Това не е обикновен ресурс, дами и господа! Поради тази причина в Закона за земеделските земи, когато се изключват дори и частни земеделски земи, или общински, таксата отива в държавата, за да има регулация на този въпрос. Същото е и с изключването на гори. Те вече никога няма да бъдат гори. За да се предпазят тези гори, да няма увлечение по изключване и прибиране на парите, тази санкция, таксата остава за държавата. Още повече, че тези пари се изразходват все пак за компенсиране именно на тези площи за залесяване. Смятам, че това е правилно и дългосрочно вярно. Благодаря. Други изказвания? Няма. Преминаваме в режим на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Любен Татарски в частта му, в която не се подкрепя от комисията. Гласуваме предложението на господин Татарски в частта, в която не се подкрепя от комисията.

подкрепя от комисията. Гласували 74 народни представители: за 20, против 19, въздържали се 35. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Курумбашев в частта, в която комисията не го подкрепя.

Гласували 75 народни представители: за 10, против 61, въздържали се 4. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Николаев Иванов, което комисията не подкрепя.

прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията в редакцията по доклада на същата за чл. 73. Гласуваме чл. 73 по комисия.